F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските военновъздушни сили“ сили“ и на Международен договор (LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа

Всяка четвърта събота на месец ноември цивилизованият свят почита паметта на жертвите на едно от най-жестоките престъпления срещу човечеството – умишлено предизвикания глад до смърт в Украйна и в съседните на нея райони от тогавашния Съветски съюз – Гладомора. Този геноцид извършен от тогавашното светско ръководство е довел до смъртта на повече от осем милиона души много, от които деца. Изпратените болшевишки команди са конфискували всяка храна на хората и са ги оставяли да загиват от глад. Тези, които са оказвали съпротива, са били безмилостно убивани. Сред загиналите от глад са и десетки хиляди българи, живели в селата на Украйна и Молдова. Въпреки наложената секретност от престъпния комунистически режим информацията за Гладомора не успява да остане прикрита. За да опише това ужасяващо престъпление Рафаел Лемкин създава термина геноцид. След падането на комунизма потресаващите факти за него станаха и достояние и на целия свят. Гладомора в Украйна, извършен през 1932 – 1933 г., е осъден остро и недвусмислено от ЮНЕСКО през 2007 г., от Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа с резолюция през 2008 г., от Европейския парламент през 2008 г., от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа с резолюция от 2010 г. Много държави обявиха Гладомора за геноцид. През тези дни светът отбелязва 90 години от началото на това престъпление на комунистическия режим на Днес ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС заставаме солидарно до украинския народ и до българите в Украйна в почит към паметта на невинните жертви на Гладомора. Като осъждаме това безпрецедентно престъпление на съветския комунизъм, ние се присъединяваме към всички, които издигат своя глас на обвинение към извършителите на този геноцид. Поклон пред жертвите на Гладомора! И позволете ми да кажа от името на нашата група няколко думи по една друга тема. Колеги, днес е Денят на жертвите от домашно насилие. Извинявам се към организаторите на една конференция на неправителствените организации, че може би, за съжаление, няма да успеем да присъстваме, но считам и се надявам това Народно събрание, колкото и време да работи, надявам се да има четири години, да компенсира недостатъците в българското законодателство. Колеги, статистиката, за съжаление, наистина е много лоша. Всяка година слушаме по новините за все повече и повече бити до смърт, предимно жени и момичета, от техните партньори или съпрузи. Това, което според мен и според нашата група трябва да направим, е да довършим това, което е започнато и няколко правителства работиха, а именно да предоставим на жертвите от домашно насилие най-съвременната защита в законодателството. Трябва да работим за превенция. Трябва да работим още от училища и детски градини със социални служители, служители на Министерството на вътрешните работи, с неправителствения сектор – на първо място, по превенция, на второ място, по осигуряване на адекватна защита на жертвите от домашно насилие, осигуряване на адекватни здравни, социални и правни услуги. И много се надявам и мога да изразя нашата позиция от името на нашата група че ако Министерският съвет не внесе този закон, който се работеше по време на правителството на Борисов 3, ние ще направим това. Така че пожелаваме успех на днешната конференция и мога да уверя участниците в нея, че могат да разчитат на подкрепа на нашата парламентарна група. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Отбелязваме тази дата, за да привлечем вниманието на институциите и на цялото общество за съществуващото насилие над жените и домашното насилие. Но не трябва да го правим само днес! Не само на този ден трябва да говорим за тежкия проблем в нашето общество. В условията на глобална пандемия от COVID-19 в България се отчита повишаване на случаите на насилие. У нас не се води всъщност официална статистика, но по данни на неправителствения сектор от 30 до 50% са се увеличили обажданията на телефонните линии за помощ на пострадали от домашно насилие по време на извънредното положение, а през 2022 г. до месец септември убитите жени са 19, като за 2021 г. техният брой е 22. Жертвите на домашно насилие от началото на 2022 г. до месец май са 1738, като сред тях преобладават жените, също така децата са уязвими – 409. Ние от „БСП за България“ нееднократно сме настоявали за предприемане на мерки и законодателни проблеми за борба с домашното насилие. Още през 2018 г. след поредица от срещи с неправителствения сектор внесохме законопроект, който цели осигуряване на по-високото ниво на закрила на лица, пострадали от домашно насилие, като акцентът е поставен върху една от мерките за оказване на помощ на тези лица, която в доста случаи се оказва и единствената първоначална възможна, а именно настаняването им в кризисни центрове. Днес внасяме в Народното събрание Закон за защита от домашното насилие. Основен проблем за пострадалите лица от домашно насилие се оказва липсата на достатъчно услуги, с които те да бъдат подкрепяни, за спазване в изключително тежката ситуация. Съществуващите в момента кризисни центрове на територията на страната са недостатъчен брой – те са едва 13, и невинаги в тях жертвите могат да намерят защита и да потърсят подкрепа, тъй като капацитетът им е запълнен. В много случаи настаняването на жертвите включва и деца, жертви на насилие Това всъщност се оказва и единственият шанс за тяхното спасение. В центровете се настаняват жертви на насилие, които са пострадали от тежки форми на физическо или сексуално насилие и не разполагат с подкрепяща среда и ресурс, включително и финансов за справяне със ситуацията. Затова откриването на кризисни центрове във всяка област е от съществено значение за оказване на помощ на жертвите. България все още се държи, сякаш насилието, основано на пола, и домашното насилие не са проблеми, изискващи целенасочени действия от институциите. Все още няма достатъчни мерки за превенция. Все още не се разпознава свръхуязвимата позиция, в която се намират жертвите на тези типове насилие. Обществото ни трябва да прогледне насилието срещу жените не е частен въпрос, и именно това е най-често срещаната форма на нарушение на човешките права. Този тип насилие все още твърде често се толерира от обществото и не достигат и средствата за ефективната борба с него. Това е тихо и невидимо страдание, защото насилието срещу жените и момичетата все още твърде често се премълчава, тушира и омаловажава и това е така не само в България, но и по цял свят, дори и в развитите страни. Жертвите на домашното насилие трудно споделят проблемите. Но в тази тиха война страдат и децата, те също са жертва. Освен върху жените домашното насилие се отразява и върху децата, дори и когато те не са пряко засегнати. Всеки може да стане жертва на насилие без значение на пол, възраст, икономически статус, обществено положение, образование и именно по тази причина промените на нормативната уредба засягат широка група от хора. За да създадем добра нормативна основа за борба с домашното насилие, възложихме законодателно проучване на европейската практика през месец май тази година на тема: „Правна рамка на мерките срещу домашното насилие и насилието над жени в страните от Европейския съюз“. Проучването може да бъде видяно на страницата на Народното събрание на Република България и касае действащото законодателство на 14 европейски държави, повечето от които държави – членки на Европейския съюз. Докато има насилие, трябва да продължим борбата, нито една повече. Благодаря

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е към Вас, по начина на водене. Всъщност обръщам се към Вас, но в крайна сметка процедурата е към Вашите заместници, които вчера в нарушение на Правилника не ми дадоха правото да взема тази процедура, така както беше надлежно поискана. И все пак да обясним отново на българските граждани и на колегите в залата какво се случи вчера, защото явно дневният ред на хората, които са извън тази зала, и на хората, които са тук в залата и трябва да представляват интересите на гражданите, всъщност са тотално различни, като например факта, че в момента има 16 законопроекта, които са минали на първо четене и не са стигнали до залата. За сметка на това, това, което се разглеждаше вчера, беше Избирателният кодекс. Един друг закон, който, ако не беше свалено правителството Петков през лятото, всъщност сега щеше да бъде гласуван и това е точно Законът за защита от домашното насилие, който госпожа Захариева и колегите от БСП тук подчертават. Така че, уважаеми, да, има достатъчно неща и наболели проблеми в обществото и подготвени законодателни мерки, които трябва да се гледат тук, а не Избирателният кодекс и точно затова ми е процедурата, за да напомним какво се случи и как се случи, господин Председател. И другото нещо, за което говорихме на Председателския съвет след края на заседанието – другото нещо, от което се интересуват българските граждани, е Световното първенство по футбол. За съжаление, след 12-годишното управление на един доста виден футболист в крайна сметка българският футбол е в същото състояние, в който всеки един друг отрасъл от българската икономика. И вместо българският национален отбор да пътува по международни форуми, да радва и да носи гордост и емоции на българските граждани, с правителствения самолет пътуват банкенските тигри. И това е всичко, което трябва да се знае за управлението на ГЕРБ. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Но да се върнем към процедурата от вчера. Господин Председател, моля да обърнете внимание на Вашите заместници, че тук много пъти вчера по време на пленарното заседание беше нарушен Правилникът не бяха дадени процедури, както бяха поискани надлежно. Процедура за прегласуване, поискана от нашата политическа партия, не беше уважена, имаше продължаване на пленарното заседание след изтичането на работното време и тогава беше направено гласуване в абсолютно противоречие противоречие на нашия Правилник, който казва, че времето на заседанието се увеличава единствено с дадените почивки, а не с услужливото изчакване навън, докато свърши пресконференцията на колегите от ГЕРБ. Така че аз Ви моля, днес също ще разглеждаме важни точки, моля, бъдете Вие водещ на заседанието, така както трябва да се прави от тази висока трибуна, не от диктата на мнозинство, скрепено с хартия, а като пръв сред равни при спазване на Правилника, за да имаме едно нормално заседание и да могат днешните точки да бъдат разгледани надлежно. Благодаря.

Заповядайте, господин Желязков. Първо, по отношение удължаването на времето. Заместник-председателят Цонев много ясно обясни, че времето е удължено съответно на прекъсването, както е в Правилника. Правилникът казва „съответно на прекъсването“ не на обявеното, а „съответно на прекъсването“. Вижте Правилника. След това, дадох изключително... (Реплики.) Няма да се самооценявам, но дадох възможност да направите и обяснение на обратен вот, и процедурите, които направихте, лично на Вас не знам, защото Вие, цялата парламентарна група, бяхте отпред. Освен това, колеги,

по името на заглавието на Законопроекта. Защо взимам тази процедура? Защото Вие, уважаеми колега Гюров, се бяхте приготвили с над 30 предложения за така наречените според Вас редакционни промени в наименованието. Ваш колега дойде и ми ги връчи тук, на трибуната, преди да са направени от залата. Може би тактическа грешка от Ваша страна, но това беше направено. Тоест цялата тази процедура имаше за цел дни наред ние да се занимаваме с наименованието. Всичко, което се случи в залата, беше стриктно по Правилника. Аз уважавам Вашето право да се обърнете към председателя, както и неговото право да Ви направи забележка, но беше важно да се отговори. Първо, че беше в рамките на работното време, беше по правилата, установени в Правилника, и се надявам в днешния ден да продължим със спазването на правилата и с решаването на въпросите, които стоят в дневния ред. Благодаря Ви.

самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските военновъздушни сили“ и на Международен договор (LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система за разпределение на информация

На заседание на Комисията по отбрана, проведено на 23 ноември 2022 г., се разгледа посоченият законопроект. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на отбраната господин Димитър Стоянов,

„Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ по условията на Програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ (FMS) са подписани от него на 9 ноември 2022 г. Тези договори са свързани с изпълнението на втория етап на проект за „Придобиване на нов тип боен самолет“. Инвестиционният разход за реализацията на втория етап на проекта е приет с решение от Четиридесет и осмото народно събрание на 4 ноември 2022 г. Процесът по сключване на тези договори започва с изпращане на искане за обвързваща оферта (LOR for LOA) през месец август 2021 г. от служебния министър на отбраната, преговорите са проведени по време на последното редовно правителство, като проектите на договори са получени на 18 юли 2022 г. Освен тези два договора има и трети договор, който също е пряко свързан с изпълнение на Етап 2 от проекта, и това е договор BU-P-AAH за придобиване на авиационни управляеми ракети AIM 9Х Block II и свързани с тях материали и услуги. Същият е в размер на 24 млн. 357 хил. 633 щатски долара и е изцяло финансиран от правителството на САЩ, поради което не подлежи на ратификация.

Предвид предоставеното право на Република България да заплаща разсрочено всички нови сключени договори по Програмата за чуждестранни военни продажби (FMS), средствата са предвидени да бъдат заплатени за период до 10 години, както следва. Приложена е таблица, като може да се види в Доклада как са разпределени в двата договора по години. Това разпределение на плащанията по години е предложено от правителството на САЩ и се допуска изменението му през годините при промяна на конкретен договор по реда на Закона за международните договори на Република България и/или съгласувано с Министерството на финансите. С цел осигуряване на достатъчно време за съгласуване и подписване на LOA

„Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ по искане на Министерството на отбраната срокът за влизането в сила на договорите беше удължен до 15 декември 2022 г. За американската страна договорите влизат в сила не само след тяхното подписване, съответно ратификация от Народното събрание на Република България, а и след регулярното превеждане на финансовите средства по тях в рамките на заложения в договорите начин на плащане. Междуправителствените договори по Програма FMS на САЩ не предвиждат клаузи, позволяващи на купувача да търси обезщетяване на настъпили вреди и пропуснати ползи. Когато осигурява доставки за купувача, Департаментът по отбрана на САЩ ще използва същите договорни клаузи, същата договорна администрация и същите процедури за качество и проверки, които би използвало при осигуряване на доставки за себе си. По този начин купувачът приема, че ще получи същата защита на своите интереси, каквато DoD ще осигури за своите въоръжени сили. Заедно с това страните се съгласяват да разрешават всяко разногласие посредством консултации между двете правителства. Двустранните консултации са единственият подход за обсъждане на възникналите проблеми и намиране на приемлив вариант за преодоляване на възникналия недостиг на способности. Департаментът по отбрана на САЩ оценява съдържанието на всички международни договори по програмата за чуждестранни военни продажби като чувствителна информация за САЩ. Поради това подписаните договори (LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските Военновъздушни сили“ и (LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ трябва да се третират като съдържащи контролирана некласифицирана информация, която не би следвало да става публично достояние. Това изключва и възможността за обнародването на договорите в „Държавен вестник“. Предвид необходимостта от гарантиране на конфиденциалност се предлага в чл. 3 от Законопроекта Народното събрание да разпореди договорите да не се обнародват. Такава възможност е предвидена в чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България, според който органът, който дава съгласие за обвързване на България с международен договор,

След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 11 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70,

„Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“, № 48-202-02-7, внесен от Министерския съвет на 17 ноември 2022 г.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин Министър! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Международен договор (LOA) BU-D-SAD „Придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските военновъздушни сили“ и на Международен договор (LOA) „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“, № 48-202-02-7, внесен от Министерския съвет на 17 ноември 2022 г. На редовно заседание, проведено на 24 ноември 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха Димитър Стоянов – служебен министър на отбраната, Катерина Граматикова – служебен заместник-министър на отбраната, и Александър Свраков – служебен заместник-министър Законопроектът беше представен от господин Стоянов. Със Законопроекта се ратифицират два международни договора, съответно на стойност 1 млрд. 292 млн. 740 хил. 102 щатски долара и 3 млн. 672 хил. 83 щатски долара, които са свързани с изпълнението на втория етап на инвестиционен проект за „Придобиване на нов тип боен самолет“, приет с решение на Народното събрание на 4 ноември 2022 г. Третият договор BU-P-AAH за придобиване на авиационни управляеми ракети AIM 9X Block II и свързани с тях материали и услуги е финансиран от правителството на САЩ с безвъзмездно отпуснати средства в размер на 24 млн. 357 хил. 633 щатски долара и не подлежи на ратификация. Необходимите средства от националния България за реализацията на втория етап на проекта за придобиване на нов тип боен самолет са в размер на 1 млрд. 296 млн. 412 хил. 185 щатски долара, без включен данък върху добавената стойност. Предвид предоставеното право на Република България да заплаща разсрочено всички нови сключени договори по Програмата за чуждестранни военни продажби (FMS), средствата по тези два международни договора следва да бъдат заплатени за период от 10 години. По искане на Министерството на отбраната срокът за влизане в сила на договорите е удължен до 15 декември 2022 г. чрез специален меморандум от американска страна. Поради коригирания срок на валидност е ревизирана и прогнозната схема на плащанията, като само са преразпределени суми между някои от дължимите вноски през следващата 2023 г., но не се увеличава общата стойност на Договора. Освен тези финансови средства за цялостната реализация на проекта за придобиване на нов тип боен самолет са необходими и други допълнителни разходи за заплащане на данък върху добавената стойност, мита и други, както и заплащане на транспортни разходи. След проведеното обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 12 народни представители, 7 – „против“, без „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за ратифициране на Международен договор (LOA) „Придобиване на 8 (осем) нови самолета F-16C/D Block 70, боеприпаси, средства за обучение, средства за поддръжка, резервни части, първоначална поддръжка и обучение за Българските военновъздушни сили“ и на Международен договор (LOA) BU-P-LBC „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързана с нея поддръжка и оборудване“, № 48-202-02-7,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За голямо съжаление сагата с неравностойния, унизителен договор по тази конкретна доставка на „Логхийд Мартин“ през Министерството на отбраната на Съединените щати за България продължава с втория етап, продължават плащанията от българските данъкоплатци, продължават очакванията на изпълняваме всички изисквания на доставчика, плащаме си редовно милиарди – не получаваме нищо. Най-страшното е, че българският парламент, ако направи такова срамно гласуване, означава, че ние обвързваме бюджета на Република България с доставчика „Логхийд Мартин“ през Пентагона, обвързваме го с неизяснени суми, които българският народ трябва да плаща следващите десетилетия. Защо е така? Абсолютно откровено и точно в мотивите на Министерството на отбраната на Република България е посочено какво се изисква от нас в този договор по втория етап, без да е изпълнен първият етап. Цитирам Министерството на отбраната на България: И по-нататък: „Налични са тъй наречените отворени клаузи, които ще бъдат конкретизирани в процеса на изпълнение на договорите, което според изискванията на американската страна се дължи на продължителните срокове за изпълнението на договорите.“ Мисля, че за всеки е ясно, че тази цена милиард и шест седемстотин, които трябва да платим е прогнозна, тази цена може да бъде 3 милиарда, може да стане 5 милиарда, може да стане 100 милиарда – не знам, тъй като това е празен чек. Доставчикът „Логхийд Мартин“ през Пентагона ще определя каква ще бъде цената към момента на доставката, тоест тези цени, които е подписала България, са прогнозни, те са прах в очите на хората – днес 2 милиарда, утре 200. България ще кърви непрекъснато с десетилетия, тъй като доставчикът няма да се спре да променя цените. В първоначалния договор пише, че доставчикът и Пентагона могат да променят цените до 10% без въобще да уведомяват българската страна, а над 10% да уведомяват българската страна, тоест да ни кажат: Добър ден! Всяко самолетче е вече по 1 млрд. долара. И българската страна не може да гъкне, тя си е сложила тук подписа и от бюджета директно започват да се превеждат парите към „Логхийд Мартин“ през Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната на Пентагона. По-нататък пише: „При извънредни непреодолими обстоятелства, когато националният интерес на Съединените правителството на САЩ си запазва правото да прекрати прилагането изцяло или частично на договорите във всеки един момент преди доставката на отбранителните изделия или изпълнението на услуги за отбрана.“ Това значи, че докато самолетите, ако дойдат в България, докато летят тези самолети, а българското правителство е решило да не изпълни някакво изискване на Пентагона, примерно в това число изпращане на жива сила някъде извън България, извън НАТО, то тогава Пентагонът ще вземе решение и ще каже, че няма да изпраща резервни части за самолетите, няма да ъпдейтва компютрите на самолетите, няма да да монтира и да ремонтира самолетите, тоест тези самолети, за които плащаме милиарди. А сме гъкнали, а са спрели – никакви резервни части, никакви обслужвания. Това го има в договора и тук ние нищо не можем да кажем. По-нататък: „Междуправителствените договори по Програма FMS на САЩ не предвиждат клаузи, позволяващи на купувача да търси обезщетяване на настъпили вреди и пропуснати ползи.“

ще водим разговори. С кого? С Пентагона. На каква основа? Равноправна. Просто ще си водим разговори и ще ги уведомим, че нещо не ни харесва. Така че от юридическа гледна точка, от икономическа гледна точка, от гледна точка на националното достойнство, гласуването за такъв договор е предаване на българските национални интереси и закачване на българския бюджет безкрайно

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми професор Гечев, колеги! Аз ще се изкажа по същество в изказването, което след малко ще направя, но тук присъствахме на един забележителен политически театър, който ни връща 1996 г. Тази риторика, уважаеми професор Гечев, е достойна за правителството на Жан Виденов, в което бяхте министър, но не е достойна за европейска социалистическа партия. Моите уважения към Вас, но не бива по този начин да се спекулира с националните интереси, още по-малко с бъдещето на българската военна авиация.

Гечев, вземам реплика, за да Ви кажа, че в голяма част от това, което Вие казахте, аз съм напълно съгласен с Вас. Това е една обидна сделка за България, обидна от юридическа гледна точка, обидна от финансово икономическа гледна точка, обидна и от гледна точка на националното достойнство. В отделно изказване аз ще кажа какво мисля по отношение на авиационно-тактическа и техническа точка за тази сделка, защото същото, което може да се каже за юридическа и финансова, може да се каже и за авиационна технико-тактическа гледна точка. Единственото, което отправям като реплика към Вас, това е, че не зная доколко доколко са Ви чули в залата нашите колеги и специално колегите от Вашата партия, и ще съм много любопитен да видя как думите, които Вие тук отправихте, ще се претворят на дело в резултата от гласуването специално за Вашата партия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ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

Този договор, който в момента е на нашето внимание, е преговарян по време на Вашето правителство през цялото време. Къде бяхте, защо не ги променихте всичките тези неща, които говорите? Защото може би просто не са истина. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

По отношение на репликите. Първата реплика няма какво да я коментирам, тъй като тя е паническа. Какво е било 1826 г., а не какво става със сегашния договор. По този въпрос по друг повод ще Ви обясня защо имам основание да се гордея там, където има моя подпис, и да не нося отговорност там, където Вие си мислите, че трябва да нося отговорност.

Техният договор не е променен с нито дума. Онзи ден Ви обясних, че българската делегация, водена от полковник Запрянов – заместник-министър на отбраната, като са отишли там на екскурзия, не са променили и една запетая. Господарят е казал: това е договорът подписвате го, викате три пъти ура и започвате да плащате на „Локхийд Мартин“ и Пентагона. Обърнете внимание – българската страна не е променила нито една буква, не са им дали да шукнат на разговорите, те са стояли прави сигурно там, нищо не е променено и това не са никакви преговори. Това е диктат – даване на договор, в който казват: плащате като попове, не получавате нищо и мрънкате във Вашия парламент и гласувате, защото ние сме господарите, Вие ще изпълнявате и ще плащате до сто Ние не сме изпратени тук от нашите избиратели, независимо от коя партия, да закачаме бюджета на България – на най-бедната страна, на най-богатата военна фирма в света. Срам и позор! Нямате оправдание. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател! Дами и господа народни представители, моето изказване ще ще бъде по-скоро експертно и ще се опитам да не го политизирам толкова много, тъй като не считам, че това е полезно. Да, предоставен ни е такъв договор и той е в Деловодството на Народното събрание. Изключително обемен е – 186 страници, и по него ние не можем да обсъждаме кой знае какви детайли, тъй като в него има доста чувствителна информация, която не е толкова лесно да стане публична. Какво е важното. Първото е, че най-накрая ние ще получим една ескадрила от самолети за Военновъздушните сили. Нормално е да не е една, а да са три и когато се говори, че ние сме най-бедната страна и така нататък, всъщност трябва да си дадем сметка какво е състоянието на Военновъздушните сили в момента. Беше представено от служебния министър на отбраната на предходното заседание на Комисията по отбрана, в което стана пределно ясно, че догодина България губи почти всякакви способности. Така че говоренето за национално достойнство – да, това е изключително национално достойнство да нямаш Военновъздушни сили, нали? Повече от това накъде? Относно целесъобразността на този договор. Смятам, че изобщо не трябва да бъде дискутирана. По отношение на жизнения цикъл на тези самолети и изобщо на стратегията в този договор, която е заложена, минималният срок е 2050 г. множество възможности за неговото удължаване. По отношение на цената в Договора. Твърде много се спекулира с тази цена и е време да кажем нещо, което е А и Б на сравнението на проектите. В предходния договор ние имаме основна доставка на въоръжение, докато в този договор, на същата като абсолютна стойност обаче имаме доставка и на боеприпаси. Цената на всеки един боеприпас е детайлно описана в Договора, както, между другото, и на самолетите и двигателите и не мога да я изнеса тук пред всички, е важно да се каже, че всъщност съпоставяме една и съща цена обаче в различен период от времето с различен обхват на Договора. Тоест към настоящия договор ние добавяме и боеприпасите. Най-нормалното е само да споменем инфлацията в последните години години от периода на предходното плащане и става ясно, че този договор е много по-изгоден като цена от предходния договор и е изпълнено това обещание да бъде намалена цената от партньорите ни. В Комисията по отбрана и много често от тази трибуна се чува понятието, че купуваме чертежи. Ако със същия този патос беше защитавано това да не се купуват чертежи, трябва да Ви кажа, че може би много повече милиарди левове, изхарчени за инженеринг, сега щяха да стоят нещата другояче. Защото средства за капиталови разходи са и разходите за инженеринг, които се случват от толкова много години, в които дори нямаме и чертежи. Но не съм разбрал да е имало такава защита за публичните средства, каквато всъщност се говореше по отношение на тези средства за самолетите. Има две неща обаче, на които искам да обърна внимание тук, от парламентарната трибуна. Според мен от предоставената информация в Комисията по отбрана, в Министерството на отбраната не съществува необходимият капацитет за управление на този проект. Сам по себе си договорът е достатъчно детайлен и той може да бъде използван като основа за управление на този проект. Аз не считам, че в Министерството на отбраната се случва качествено управление. Като част от управлението и изпълнението на Проекта са така наречените съпътстващи дейности, необходими за изграждането на инфраструктурата. Трябва да стане ясно, че имаме сериозно забавяне по отношение на изграждане на тази инфраструктура, което поставя в риск доставката от 2025 г., и в Договора много ясно е записано, че американската страна си запазва правото да забави тази доставка, ако не изпълним нашите задължения. В края на своето изказване искам да обърна много сериозно внимание по отношение точно това – необходимо е да се засили капацитетът и да се ускорят дейностите по изпълнението на Проекта. Благодаря.

Народното събрание започва все повече да прилича на Генерален щаб на Армията, отколкото на Народно събрание през последния един месец. Бих призовал поне да излизат хора, които са виждали на живо автомат, а не са държали в ръцете си по-сложени уреди от това на трибуната, когато говорим за въоръжение. Странен договор. Коментираме хартиената бюлетина с такава страст, а не коментираме хартиените самолети по този начин, когато държавата е дала дотук над 2 милиарда и е напът да даде още 2,5 милиарда за нещо, което дори не се знае кога ще пристигне, да не говорим, че по силата на първия договор трябваше да се стартира втори, когато са доставени първите такива самолети. И тъй като много се говореше за цени, не че не съм ги споменавал от трибуната на Народното събрание, но още веднъж искам да направя една справка. България се очертава да плати около 1 милиард 670 милиона за новите самолети. Бахрейн в момента преговаря за F-16 – 16 броя, също Block 70, за около 1 милиард 200 милиона. Някаква разлика да виждате, уважаеми колеги, малка?! Словакия също води разговори

Полша – за F-35А – 32 броя за 2 милиарда 702. Водят се в момента преговорите. Разлика да виждате, колеги?! Наистина се минават всичките граници на разумното от това, което се случва с тези договори. Разбира се, че Българската армия трябва да бъде превъоръжена. Разбира се, че трябва да имаме самолети и никой няма нищо против те да бъдат F-16, но не и по този начин, по който се случва: да има подписан договор, който отдавна трябваше да бъде изпълнен – не е изпълнен. И ние по най-слугинския начин тръгваме да подписваме втори договор за по-голяма цена, в противоречие с първия и с ясни превишавания на цените, с това, което в момента се случва в света, и с лека ръка ще вдигнем отново този договор да влезе в сила. Разбира се, че от БСП няма да го подкрепим. Но нека този път да проявим разум в Народното събрание. И не че не трябва да има превъоръжаване на Армията, не че не трябва да достигнем до тези самолети и летателни средства, които сме имали преди години, които са наброявали близо 400. Разбира се, че ако можем, трябва да го направим, но не по този начин, ощетявайки държавата си. Освен това наистина започваме да приличаме, част от парламентарните групи, на коалиция на войната. Когато в страната има толкова важни въпроси да бъдат разглеждани и когато действително икономическата ситуация е изключително сложна и в света, и в Европа, и в страната, ние се концентрираме единствено и само в даване на оръжия, в гласуване на договори, и то с твърде неизгоден характер за страната ни – нито в правилното време, нито тогава, когато това трябва да се случва. Затова, моля Ви, поне този път да проявим държавническо мислене.

Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Понякога, когато си говорим опорките, е хубаво да прочетем и документите преди това – да се изказваме подготвени. И ако бяхте отворили документите, да прочетете поне нещо, а да не си говорим на алангро, щяхте да видите какви са цените вътре и колко струват самите самолети. Самолетите са под половината от цената на този пакет, всичко останало е въоръжение, боеприпаси и техника. Дали са били договорени лошо? Ами, извинявайте, кой ги договаряше? Излезте и кажете кой ги договаряше. Аз смятам, че са договорени добре. Вие явно смятате, че са били договорени зле. Явно сте се бъркали, като сте били в това правителство, защото те са договаряни от Вашето правителство, отново го отбелязвам. Документите са получени на 18 юли, преговорите започнаха началото на декември. Кой управляваше през това време? Аз смятам, че управляващите в Министерството на отбраната са си свършили работата. Вие очевидно смятате по друг начин. Говорите за сравняване на пакети. Не може да сравнявате пакети, без да видите различните детайли вътре – кои са за самолети, кои са за въоръжение, кои са за екипировка, кои са за инфраструктура и така нататък. Да сравнявате на алангро Бахрейн, Словакия и България е несериозно. Просто трябва да видите вътре детайлите в различните проекти, продукти и разрешенията, които са давани. Цените са много ясни, те не са някаква голяма тайна и се виждат включително и от поръчаните първи осем през 2020 г. Един Ваш колега говореше за този документ, той е публичен също, и там ясно се вижда колко струват, така че, моля Ви се, поне в това отношение не говорете. И като говорим дали трябва да се харчат пари за отбрана, когато има война до нас – да, трябва да се харчат пари за отбрана. И се надявам БСП някой ден да осъзнае, че пари за отбрана е необходимо да се дават.

морала да гласувате, за да ги върнете на власт? И ми говорите за приоритетите на българската държава и коалиция на войната. Каква коалиция на войната, господин Гуцанов?! Според мен, господин Гуцанов, когато излизате и когато говорите за приоритети, трябва да говорите за държавния бюджет, трябва да говорите за минималната работна заплата, трябва да говорите за демографската криза в България, трябва да говорите за това, че бедните стават по-бедни, а богатите по-богати и как ние решаваме тези проблеми, господин Гуцанов. А не да говорите за един договор, по който в момента ние нищо не можем да направим. Вие кой обвинявате в момента? Кой обвинявате – нас, народните представители, ли, че не можем да вземем никакво отношение по един договор, и Вие много добре знаете това? Кой обвинявате?

Уважаеми господин Председател, имам реплика към господин Митев. Не е вярно, че не можем нищо да направим. (Шум и реплики от „Продължаваме Промяната“.) Ние можем да не приемаме това. Окей, прощавайте! Можем да направим нещо. Можем да отхвърлим този договор, защото той не е в интерес на България. Убеден съм, че ще получим след това по-добра оферта.

Уважаеми господин Митев, на Вас ще Ви отговоря в следващата точка. А пък сте напът наистина с Вашите действия, които правите, да върнете ГЕРБ на власт. Наистина сте напът, с всичките неща, които вършите. Но не е по темата, така че по нататък ще говоря. Дали може, или не може да се върне договорът – да, може, ако не гласува Народното събрание, и тогава той няма да бъде одобрен, така че зависи от Вашата воля. А по другата тема, не е сега мястото и времето. Ще имаме кога да си говорим с Вас и с Вашата политическа партия по тези въпроси. Що се отнася, господин Гаджев, наистина, уважаеми господин Гаджев, тъй като Вие се занимавате с отбрана, учудвам се, не Ви ли е неудобно по този начин да коментирате нещата?! Силно се надявам, че действително ще се стигне до един договор, който да бъде изгоден за държавата ни, и това зависи в момента от народните представители. А дали е трябвало така да бъде подписан договорът още по времето на Вашето управление, или не, е сложна тема, по която нашите народни представители тогава са се изказвали, аз също съм се изказвал и смятам, че в зародиш има огромна грешка, когато е правен този договор. И не че не трябва да има, пак казвам, превъоръжаване. Не че не трябва да бъдат F-16, но не по този начин, срамен, който е за страната ни в момента. Надявам Надявам се, че единственото, което в момента може да се случи, е с волята на народното представителство да не се гласува вторият договор. Поне да бъде изпълнен първият и да се договорят по-добри условия за страната ни. Благодаря.

Господин Председател, господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепи този договор. Казах Казах – договор, това не е вярно, не е точно, това не е договор. Казвал съм го и друг път от тази трибуна, един договор, за да бъде такъв, трябва да съдържа какво ще получим, колко ще платим, кога ще го получим и съответно ако тези три работи не се случат, какво ще стане – санкции и неустойки. Нито едно от тези неща не е фиксирано в този документ, в тази хартия, която ние сега трябва да одобрим тук. Не е ясно нито колко ще платим, нито какво точно ще получим, нито кога ще го получим. Тоест написани са цифри, но ако не го получим тогава, няма никакво обяснение какво става по нататък, така че това не е договор. Някои от нас ги наричат чертежи, но това не са чертежи, защото в чертежите е ясно обозначено какво ще има в това изделие. Това, което ние си поръчваме, са скици, тоест нещо горе-долу ще изглежда еди-как си. Именно поради причина, че са скици, а не чертежи, се наложи в предишното Народно събрание няколко пъти да правим ремонт на този договор. Ние правихме поправки – имам предвид на предишния договор, на предишния договор, защото той не можеше да се изпълни така, както беше ред по ред, заложен в тези 186 страници. Имам чисто технически забележки, ред по ред, но те няма смисъл да се казват, тъй като не подлежат на коментар. Американските ни партньори, казвам партньори в кавички, не позволяват коментар на каквото и да било. Тяхната позиция е купи или умри. Толкова! Няма коментар по нито една точка. Това не е партньорско отношение. ВЪЗРАЖДАНЕ е против тази сделка не защото имаме нещо против, производителя или техниката, или каквото и да било друго, принципно. Имаме против конкретния начин, по който се сключва абсолютно неадекватно и не в интерес на българския народ, и на българските Военновъздушни сили. Изключителен парадокс е, че когато в стола на министъра на отбраната стои един човек, който е изключително компетентен на тема авиация, когато в президентството стои един главнокомандващ, който е изключително компетентен на тема авиация – българската авиация ще бъде докарана след няколко месеца до пълен колапс, до абсурд, до невъзможност не само да изпълни основното си задължение, което съгласно Конституцията е защита на територията на страната, тя няма да може да изпълнява дори най-елементарната от всичките си функции това на Air Policing. Няма да може да има дори дежурна двойка изтребители. Това е позор, това е срам, това е страшен удар към националното ни достойнство. Този договор – подпишем ли го, или не го подпишем, поръчаме ли, или не поръчаме тези самолети, няма да допринесе по никакъв начин за избягване на този срам, на тази ситуация, когато ние сме сме били в подобна ситуация веднага след Ньойския договор, когато нашата авиация е била разглобена и скрита по хамбари. Поне тогава сме имали някакви самолети, сега няма да имаме и това. Освен всичко друго чисто технически купуваме един много скъп и капризен самолет. Да, може би хубав самолет. Това е може би черешката на тортата в една авиация, проблемът за нас е, че тортата я няма. Ние нямаме гръбнака на авиацията. Нямаме фронтови изтребители. Нямаме изтребители, които могат да се ползват от всякакви полоси, при всякакви условия, които не са капризни, които могат да издържат на една експлоатация, в която липсват резервни части, липсват условия за поддържането им и за експлоатирането им. Имаме едни изключително може би добри, може би прекрасни в техническо отношение машини, но дали тези прекрасни машини ще работят в реални бойни условия, е нещо, което не е много сигурно. Много пъти количеството превъзхожда качеството и дава реално преимущество на театъра на военните действия. Така че заедно с предишните аргументи, които бяха изказани, че това е договор, който е неадекватен от юридическата гледна точка – вижте, употребих пак договор за нещо, което казваме, че не е договор – неадекватно от юридическа гледна точка, неадекватно от финансова гледна точка, неадекватно от технико-тактическа гледна точка, такова нещо ВЪЗРАЖДАНЕ няма как да подкрепи. ВЪЗРАЖДАНЕ ще гласува против тази сделка именно защото искаме България да има армия, искаме България да има авиация и парите, които се дават за отбрана, трябва да бъдат влагани по най-разумния начин, а не по начина, по който в момента ние се опитваме да похарчим, задължавайки следващите правителства и следващите поколения да изплащат тази сделка, която няма да допринесе съществено или въобще няма да допринесе за подобряване на бойните възможности на изтребителната ни авиация. ВЪЗРАЖДАНЕ ще гласува против. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Дренчев, не съм съгласен, че ще останем без Air Policing. Вие сте бивш пилот и предполагам, знаете, че България 2018 г. си закупи нови осем самолета. Изслушах много добре становището на Комисията, обаче там нещо пропуснах, някакво становище от ВВС за това как се справят с първите осем самолета. Овладени ли са вече? Летят ли? Как се справят с Air Policing? Защото, съгласете се, но да си купиш нещо, което го нямаш, и след това да си купиш още от същото,

Уважаеми господин Председател! Господин Дренчев, по време на дискусиите поне на мен не ми стана ясно, но доколкото виждам, и на много голяма част от народните представители – как стои въпросът с арбитража по подобни договори, защото без арбитраж нямаме търговски взаимоотношения, нямаме равнопоставеност. В тази връзка освен за конкретния предлаган към нас договор, някой знае ли как стои въобще въпросът при спорове със Съединените щати? Дали наистина има равнопоставеност пред арбитража, който на практика те налагат?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Надявах се, че днешният разговор ще излезе от пропагандно-спекулативния си тон. За съжаление, няколко от изказванията дотук бяха именно в посока пропаганда или спекулации. Ще се опитам да посоча фактите, а фактите са тези. Пред нас имаме договор, който е с по-добри параметри от предишния договор. Договор, който позволява разсрочено разплащане за 10-годишен период, което ще рече, след сключването ние ще дължим една малка сума, която постепенно ще нараства във времето. Също така договор, който позволява и ни предоставя по-добро оборудване, повече въоръжение ще имаме с този договор, повече възможности нашата авиация да изпълнява бойната си мисия. Този договор също така, изключително важно е да подчертаем, укрепва нашето стратегическо партньорство със В този несигурен свят е важно какви партньори имаме. Имаме партньорите в НАТО и това е много важно постижение на последните 25 – 30 години. В ключови ресурси, особено в сферата на отбраната и сигурността, Съединените американски щати като че ли остават незаменим партньор не просто за България, а за Европа. За съжаление, Европейският съюз не успя да постигне стратегическата автономия, за която толкова много се говори, така че без Съединените щати трудно може да се защитават свободата и демокрацията по света. Този договор, укрепвайки това стратегическо партньорство, е важен за нашата страна, защото ще имаме възможност да задълбочим нашето сътрудничество и в други сфери освен в придобиването на нов боен самолет. В сферата на киберсигурността, в сферата на отбраната, в сферата на борбата с тероризма. Призовавам да гледаме от позицията не на тази година и следващата година, а от позицията на следващите 10 години. години пропуснахме възможност да придобием нови самолети, едва в края на предходното управление беше сключен този договор. Нека не пропускаме следващите 10 години. Нека да дадем най-доброто за Българската армия, защото тя го заслужава. Тук трябва да отправя насърчителни думи към министъра на отбраната, който без забавяне като се сформира парламентът, внесе този договор в българския парламент. По отношение на тезите, че не е добре това, което купуваме, трябва да купим нещо друго. Колеги, ние не сме в супермаркет за самолети. Ние и да искаме да купим нещо друго, не можем да отидем просто на витрината да си го изберем и да си го вземем. В наши дни дори да купиш нов автомобил чакаш една година. Тази цялата риторика как може нещо друго на по-добра цена – къде е? Няма го, никой не го предлага. Нямаме нито възможност, нито време повече да отлагаме сключването на този договор. Разбира се, трябва да продължим да инвестираме в нашата отбрана, както в нашите Военновъздушни сили, така и в Сухопътните ни сили, така и във Военноморските ни сили. Защото в този несигурен свят имаме нужда от сигурна, мотивирана, стабилна армия, на която вярваме и която да подхранва нашето достойнство като суверенна нация. Благодаря Ви. Благодаря. Реплики, колеги? Не виждам.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Всъщност тази точка, нейното най-важно нещо е, когато трябва да се говори за сигурност. Всъщност тя говори за сигурността на България. Сигурността минава и през това каква армия имаме, разбира се, с какво въоръжение разполагаме, разбира се, и какви самолети имаме. За съжаление, в момента точно по тази тема сме доста зле. Сигурността минава и през темата, разбира се, която например за някои от националните телевизии е водеща новина – мигрантският натиск, и колко е защитена нашата граница.

ние нямаме ограда на границата. Тази ограда за нищо не става, не може да се поддържа и най-вероятно трябва да се прави нова ограда. Не е като гръцката, която е направена стабилно, пет метра и така нататък. Да се върнем на самолетите. България, предприема конкретни мерки и действия, за да имаме една добра отбрана. Проблемът обаче е, е, че това, което може би беше завещано от ГЕРБ като посока, избран е F-16, няма проблем. Правя едно леко сравнение с Румъния, които всъщност вече имат 16 самолета F-16 от доста време. Те ги закупиха от Португалия. Наскоро закупиха и самолети втора ръка, които да ползват. Според мен е важно България да може да използва всички възможности, които да укрепят нашата отбрана. Хубаво е да имаме модерни самолети, разбира се. Разбира се, трябва да чакаме за тях. Съгласен съм с господин Славов и това, което каза, че да, това не е сергия, не можеш да отидеш и да кажеш: дайте ми тук три бройки от тези самолет, две бройки от този самолет. Това, което трябва да се направи, всъщност е да имаме дългосрочна стратегия, по която има обединение между всички политически сили. Ето, даже и от ВЪЗРАЖДАНЕ чухме, че те нямат нищо против тези самолети, нямат нищо против F-16. Не мисля, че някой може да има против това България да има силна армия, добре оборудвана, която всъщност да се грижи за сигурността на българските граждани, защото това това е най-важното. Това може да стане, когато има една обща стратегия и се следва, независимо какъв служебен кабинет дойде, независимо кой дойде да управлява. Има теми, по които просто трябва да има единство, за да може и да знаем, че всъщност този приоритет, който е един от важните – да се осигури сигурността на българското общество, да заложим на такова нещо. Аз мисля, че този договор е една стъпка в тази посока. Разбира се, винаги може да бъде и по-добре, но какви са следващите стъпки. Този договор ще бъде гласуван и така нататък, но какви са следващите стъпки, за да гарантираме сигурността на българите сега, днес, защото това е най-важното. Затова и направих паралела към границата и натиска, който в момента се случва. Разбира се, наследството на ГЕРБ не ни дава, за съжаление, много увереност. Няма да напомням за Четиридесет и четвъртото народно събрание, което изкара първи мандат, кой беше министър на отбраната и какво се случи там. Ние в момента всъщност леко берем плодовете и на и на онези усилия. Но, както казах, трябва да има единство – в една посока, и да се обединим, че наистина трябва да имаме една модерна армия, която може да защити България. Благодаря.

Господин Ананиев, проблемът не е, че няма приемственост, проблемът е, че има изключително добра приемственост. Започнаха ВМРО тогава в коалиция с ГЕРБ първият договор, след това през поредица служебни правителства, през правителството на ПП и БСП приемствеността продължи, достига апотеоза в следващото служебно правителство, което довършва движението в посоката. Целият проблем е, че посоката е неправилна още от самото начало и ние упорстваме и упорстваме в грешката. Това е едната ми забележка или реплика към Вас, а другата е, че по принцип самолетите F-16 много трудно могат да пазят границата. За целта трябва щурмова авиация или армейска авиация, която може да работи по съответно, да кажем, такива малки цели, които прескачат оградата – там, където я има, или преминават свободно там, където я няма,

Господин Председател, ние няма да подкрепим тази сделка не защото не искаме да закупим нови самолети за българската авиация, но просто начинът, по който тя е учредена, е неправилен и унизителен за България. Първият път платихме самолетите 100% авансово, не получихме нищо засега и нямаме право да предявим каквито и да е било претенции. За вторите самолети – ще ги платим авансово на 90%, и то само при условие че първият самолет дойде навреме. Ако той се забави с една година, ние ще платим и втората партида самолети също 100% авансово. Това не е в наш интерес. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Ананиев, в репликата ми към Вас искам да се обърна към едно по-ранно изказване, където се казваше, че това не бил дневният ред на обществото. И исках да Ви попитам: какво е Вашето мнение по позицията на Младежкото обединение на БСП – София, което току-що излезе с позиция: „Младежкото обединение на БСП – София, не подкрепя хартиеното гласуване“? Моля да обърнете внимание на това в дупликата си. (Шум и

по-тихо в залата. НАСТИМИР АНАНИЕВ: Вие самият казахте, че тези самолети всъщност са много добри, които са избрани, и че са черешката, че няма торта. Аз всъщност казах същото в моето изказване – нямаме торта, защото това е наследството на ГЕРБ, но черешка ще има. Сега, кога ще дойде, ще разберем? Но, да, торта няма. Другото нещо, за което малко си противоречите във ВЪЗРАЖДАНЕ, тъй като слушах и Вашите изказвания. От една страна, казвате, каквото ни е казано, не може да бъде променяно, такъв е договорът и всичко останало, но се оказва, че вторият договор е по-добър от първия. С една дума, някой си е свършил работата, договорил е по-добри условия и значи, че всъщност може да се променя договорът, след като вторият договор е по-добър от първия, значи някой си е свършил работата и е договорил по-добри условия. И се разминавате в това нещо, в което казвате, че всичко се случва по начина, по който е. Към господин Митев. Мога да направя паралел за Младежкото БСП – София, Между другото, много се използва думата, даже гледам и по новините, това и към медиите – завръщането на хартиената бюлетина. Не, не, господа, не е завръщане на хартиената бюлетина, имаме отмяна на машинното броене и на машинния протокол! Ако някой не е разбрал всъщност, че ние отменяме машинното броене и машинния протокол, всъщност там е проблемът, не е завръщане на хартията. Хартия си има и в момента в по-малките секции, в които се гласува. А позицията на БСП – София, младежкото им движение, единствено ни дава някаква надежда, че има надежда в БСП нещо да се промени. Благодаря Ви.

Колеги, нека малко да поуспокоим страстите. Вероятно в днешното пленарно заседание ще стигнем отново до темата за Изборния кодекс, но преди това на нашето внимание е поставена една изключително важна тема. Аз апелирам към това да се фокусираме върху нея. Получилият се дебат за мен лично не бе достатъчен на фона на важността на решението, което Народното събрание предстои да вземе. Изказаха се някои колеги, които действително имат компетенциите да говорят по тази тема, но се изказаха и колеги, които очевидно нямат нито познанията, нито квалификацията, нито дори са чели договора, който следва да ратифицираме евентуално или не. В тази зала има един човек и това е служебният министър на отбраната, който според мен най-добре познава материята, най-добре познава процеса, най-добре познава параметрите по Договора. Господин Министър, аз апелирам към Вас да се включите в тази дискусия по простата причина, че се чуха диаметрално противоположни становища. Очевидно истината е в едната или в другата посока. Аз съм убеден, че Вие сте човекът, който може да може да осветли темата къде точно е истината и да насочи вниманието на колегите, които не са експерти. В тази зала те са много, със сигурност, които не са експерти по темата „Отбрана“, в това число и аз самият. Апелирам да се включите в дебата още преди да бъде приключен той, за да разясните каква е позицията на Министерския съвет, които са вносител на този проект за ратификация на международния договор и да кажете всъщност къде е истината. Дали истината е в позицията на колегите от БСП, че този договор не е благоприятен за българската държава, или истината е в другото становище, което се поддържа от „Демократична България“,

имахте изказване. Реплика – правото да се изкажат колегите, след репликата – дуплика евентуално и тогава господин министърът ще го поканим. Благодаря. Благодаря, господин Председател. Господин Иванов, напълно съм съгласен с Вас. Редно е министърът, след като е дошъл тук, да излезе и да каже, защото аз зададох един въпрос на колегата Дренчев. Нека да чуем как се внедряват първите осем самолета в авиацията, как изпълняват Air Policing , колко кадри са обучени за тях, колко летят, как обучават новите кадри, защото, за да вземем още осем, трябва да имаме пилоти и за тях, съгласете се.

Благодаря, господин Председател. сключването на този договор. Доколкото знам, такава е позицията неофициално на Министерството на отбраната. Вие сега искате той да застане тук и евентуално – или да каже какво наистина смята и с това да закрепи позицията на ВЪЗРАЖДАНЕ, гледам, че е подкрепена и от „БСП за България“, и да си предизвика гнева на евро-атлантическото мнозинство в парламента, а от друга страна, ако каже, че е за сключването на тези договори, то тогава евентуално би означавало да престъпи своите принципи като министър и човек на честта. Така че нека да оставим на него – той да реши дали да се изказва от трибуната, кога да се изказва. Разбира се, че всяко едно негово изказване, ако е преди гласуването, а не след гласуването, евентуално би повлияло на мнението на болшинството от народните представители. Да, прав сте, доста голяма част от нас не сме специалисти по военна авиация и сключване на договори със сделки за отбраната, но тогава пък не разбирам защо в рамките на редовното правителство, Четиридесет и седмия парламент, то не даде достъп до вече сключените договори на един народен представител, който седи тук на втория ред, ред, на първия стол, който искаше да се запознае с тези вече сключени договори, за да можем ние да формираме свое вътрешно убеждение тези договори изгодни ли са за България, или не са изгодни за България, каквото вътрешно убеждение, сигурен съм, че има и министърът на отбраната, който седи тук. Благодаря Ви. Трета реплика иска ли някой? Заповядайте. тъй като – да, важна е позицията на министъра на отбраната, но не съм съгласен с Вас, тъй като има още позиции, които аз не съм чул. Има партии в залата, които мълчат и не желаят да вземат отношение по ратификацията на договора, който е за няколко милиарда. Изглежда, че те сякаш мълчат като БСП пред позиция на младежкото БСП. Аз очаквам също да чуя позицията и на ДПС. Не съм чул от ДПС какво смятат. Също така не съм чул и от „Български възход“, а нека си спомним, че „Български възход“ се води от генерал Стефан Янев, който е и бивш министър на отбраната. Не знам дали не ги интересува как се харчат няколко милиарда, или нямат експерти. Каква е причината – не съм сигурен, но се надявам всички заедно, както и господин Ананиев по-рано подчерта, хубаво е да чуем позициите, да се обединим около такава и да вземем мъдро решение като едно Народно събрание. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Министър, колеги! Благодаря Ви за репликите. На първо място, считам, че все пак министърът заема достатъчно важна позиция, за да може сам да формира мнение дали и как, тоест дали подкрепя този договор или не и не мисля, че ние следва да говорим от негово име. Считам, че министърът е достатъчно компетентен и отговорен човек и може сам да вземе отношение по темата. Все пак вносител е Министерският съвет и като представител на Министерския съвет, именно министърът на отбраната днес е тук, така че очевидно в Министерския съвет са преценили, че той е най-компетентният човек от Министерския съвет, който следва да вземе отношение и може да вземе отношение. И когато Министерският съвет внася за ратификация в Народното събрание един проект на международен договор, то очевидно Министерският съвет счита, че този договор следва да бъде сключен. Аз не виждам друг смисъл в това поведение. Ако Министерският съвет не смята, че един договор следва да бъде потвърден от Народното събрание, то той не би бил внесен в Народното събрание за обсъждане и евентуално неговото гласуване. Именно затова, дотолкова доколкото народните представители очевидно заемат различна, и то напълно противоположна позиция, считам, че представителят на Министерския съвет е този, който може да внесе разяснения. И това го казвам напълно обективно. Тук не говорим за насочване на мнението на един или друг колега в дадена посока, а насочваме върху това, че даваме възможност всеки един народен представител да вземе обосновано и обективно обективно своето решение дали да подкрепи или не този проект за решение. И тук да не говорим за партийни повели, партийна позиция, а наистина по убеждение всеки един от нас да бъде сигурен, че когато гласува тези повече от 1 млрд. лв. да бъдат разходвани, е наистина правилното решение за страната. Към колегата Камбарев. Господин Камбарев, аз не бих не бих обвинявал колегите, които дотук не са взели отношение, по същата причина – те не разполагат с достатъчно информация. Не следва да спекулираме с факти от медиите, от различни статии, от различни експерти, тъй като най-голямата експертност я има в Министерството на отбраната и колегите от „Български възход“ може да нямат специалисти по отбрана. Аз не ги виня за това. Но те ще изразят позиция, разбира се, техният лидер е тук, но те ще изразят своята позиция чрез своето гласуване. Така че аз не бих ги винил за това. И отново на финала, господин Министър, апелирам действително да вземете отношение още преди да бъде затворена дискусията, защото това може да провокира и други колеги да излязат на трибуната и съответно да бъдат изчистени тези спорни въпроси, които се поставиха дотук в разразилите се дебати. Благодаря Ви за вниманието.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Множество предложения се направиха министърът да вземе думата за отношение. Напомням, че ние сме на първо четене на този законопроект и министърът е тук в залата и ако този законопроект бъде подкрепен от нас, надявам се, че той ще има време и ще му дадете възможност да говори и след като подкрепим законопроекта на първо четене, ако прецени. Но правя процедурно предложение след разглеждане и приключване с гласуване на предвиденото в днешното пленарно заседание, точка първа, а именно тази точка, която в момента обсъждаме, работата на Народното събрание да продължи с точка втора за днес, а именно второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, общия проект, продължение от вчерашното пленарно заседание, като удължим работното време на пленарната зала до 15,00 часа.

а то е да караме по така предложения дневен ред, тъй като има закони, внесени законопроекти, които са на дневен ред, и те предстоят да бъдат гледани и да бъдат обсъдени на заседание на Народното събрание. Призовавам Вас като председателстващ, всички останали заместник-председатели и председателя на Народното събрание, призовавам председателите на постоянните комисии към Народното събрание да проверят кои внесени законопроекти са неотложни и те да бъдат разгледани в оперативен порядък. Защото например в председателстваната от мен комисия преди два дни приехме на първо четене предложение за изменение на Закона за устройството на територията, който касае удължаване приемането на общите устройствени планове на голяма част от общините в България, тъй като те изтичат в края на тази година. Тоест, още веднъж призовавам всеки да прегледа това, което е внесено в Народното събрание като законопроекти, които са спешни и неотложни. И в тази връзка моето обратно предложение е да продължим по същия дневен ред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Аз ще помоля да не подлагате процедурното предложение на гласуване по следните аргументи. Вчера идентично предложение направи моят колега Мирослав Иванов, когато предложи конкретна точка от дневния ред да бъде преместена като втора за вчера. Тогава председателят – господин Цонев, не подложи на гласуване предложението, като един като един от аргументите му беше следният – приемането на предложението за включване на точка втора – Изборен кодекс – беше с изричното условие Изборният кодекс да бъде точка втора. Народното събрание се произнесе с две гласувания и точката беше фиксирана като След това предложение не можете да правите предложения за преместване на точката, защото решението е прието от Народното събрание, точката е приета като точка втора. Ние сега имаме фиксирана точка втора от дневния ред за днес. Ако приложим същото тълкуване, значи не можем да изместим съществуващата точка Закона за съдебната власт, като трета и да вкараме Изборния кодекс като втора. И отново от стенограмата за вчера ще зачета, отново господин Цонев: „Председателят употреби своето правомощие, което изрично е дадено, залата го гласува и точката беше фиксирана като втора, не като трета, четвърта или пета. Това е моето тълкуване и аз Ви го казах и по тази причина не подложих на гласуване Вашето предложение.“ При спазване на същото тълкуване предложението на госпожа Атанасова не следва да бъде подложено на гласуване. Благодаря. Благодаря Ви, господин Минчев. Чухме вече процедура. Има направено процедурно предложение. Аз също ще направя процедурно предложение. Процедурното предложение е на основание чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48, ал. 5 от Правилника да разгледаме като следваща точка до 15,00 часа Законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Това ще бъде подложено, първо, на гласуване. Следващото предложение ще бъде предвиденият за днес парламентарен контрол да отпадне от дневния ред и да бъде и да бъде разгледан през следващата седмица във връзка с третото предложение по процедура, което ще направя и ще подложа на гласуване, а именно Народното събрание да проведе извънредно пленарно заседание на 29 ноември, вторник, от 10,00 часа при следния дневен ред:

И втора точка за извънредното заседание: парламентарен контрол, който, ако бъде прието да бъде отложен днес с решение на Народното събрание, да бъде точка втора от извънредното за вторник. Затова обявявам Моля, режим на гласуване по първото предложение

и еднозначно към всички парламентарни групи като пръв сред равни, а не да го тълкувате в зависимост от това от коя част на залата идва предложението. Вчера абсолютно същото предложение беше направено от нашия колега Мирослав Иванов. Господин Цонев седи до Вас и моля да вземе отношение с неговото тълкувание, което току-що цитирахме и можем да го направим още веднъж от стенограмата, и да тълкува как така вчера направено от нас предложение беше отхвърлено от Вас като председател, господин Цонев, и същото предложение днес бива уважено от господин Росен Желязков след повикване от госпожа Атанасова. И за пореден път да попитам кой тук е председател на това Народно събрание и с чии гласове се води това заседание? Благодаря. това е процедура по начина на водене, започвам отзад напред. Първо, не Ви дадох думата на Вас. Не Ви дадох думата на Вас, посочих господин Ананиев, а не Вас. Второ, аз направих предложение по смисъла на чл. 48, ал. 5, което е много различно от това и аналогията, която правите с вчерашното заседание.

Правя обратно предложение за това да продължим с дневния ред така, както е приет от Народното събрание.

защото има достатъчно важни въпроси, които са зададени и които имат нужда от спешен отговор. Що Що се отнася до извънредното заседание, там Вие сте си в правото да свикате извънредно заседание, имате достатъчно предизвестие. Тоест не Вие, а председателят на Народното събрание е в правото си да го свика. Искам да кажа и още нещо. За разлика от подправянето на бюлетини и подписи, воденето на заседание на Народното събрание изисква поне известна доза морал

В парламентарната република парламентът има автономността с решение да решава въпроси от своята компетентност. Няма нищо по-демократично от това залата да гласува и решава въпросите. Благодаря, господин Председател. Съвсем кратък ще бъда, тъй като бях споменат и може да приемете, че процедурата е лично обяснение. Но всъщност искам да кажа, че аз поддържам становището си от вчера. Благодаря, че цитирахте стенограмата, и смятам, че точката може да бъде внесена само с предложение на председателстващия по 48, ал. 5 – това, което Вие направихте. Затова моето процедурно предложение е да не подлагате на гласуване процедурното предложение на госпожа Атанасова като недопустимо, а да подложите на гласуване Вашето процедурно предложение. Има направено и противно становище по него.

представители: за 121, против 93, въздържали се няма. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване за отлагане на парламентарния контрол.

Благодаря Ви, господин Председател, че този път спазихте Правилника. Колеги, аз призовавам наистина да запазим спокойствие днес, да не се стига до сцените, които се случиха вчера. Господин Председател, процедурата ми е към Вас, тя е изцяло по начина на водене, тъй като Вие допуснахте няколко поредни нарушения на Правилника. Изключвам тези, които господин Минчев спомена, че включването на Изборния кодекс като точка от дневния ред не е допустимо, Вие не се съобразихте с това и подложихте на гласуване и се скрихте зад силата на мнозинството.

И криейки се зад мнозинството, не показва, че Вие притежавате такива. Не искам да влизаме в тази полемика. Уважавам Ви като колега, но наистина не се крийте зад силата на мнозинството и нека да спазваме правилата. По същество моите процедури по начина на водене са две. Направихте две нарушения, защото дадохте думата на господин Цонев за лично обяснение, което само по себе си е процедурен въпрос и ако Вие твърдите, че не следва да бъде давана думата за процедура, не следваше да давате думата и на господин Цонев за лично обяснение. Вие не дадохте думата за процедура на голяма част от моите колеги, които искаха да вземат отношение. На второ място, Вие нарушихте и поредността на процедурата, която се развиваше, а именно госпожа Десислава Атанасова беше взела изказване.

И сме в режим на гласуване.

Председател, моята процедура ще е по начина на водене и тя ще е малко по-различна от Изборния кодекс, така че се надявам да я приемете градивно. Току-що мнозинството реши във вторник да има извънредно заседание, където точка втора ще бъде Парламентарният контрол, отложена от днешното редовно пленарно заседание. Държа да отбележа, че във вторник, освен че има заседание на някои комисии, някои от парламентарните групи също така провеждаме и заседания, редовни заседания. Мнозинството от народните представители също така са от страната и във вторник се очаква да пътуват по-рано от обичайното и да не могат да провеждат срещите си в своите региони. Държа да насоча вниманието, господин Председател – Вашето и на народните представители, че специално към служебния министър Иван Шишков до момента има 35 въпроса, които са една трета от въпросите, които в Четиридесет и седмото Народно събрание от „Движение за права и свободи“ бяха входирали към министъра на вътрешните работи Бойко Рашков. В рамките на Четиридесет и седмото Народно събрание, председателствано от „Продължаваме Промяната“, дори и председателите от ПП, които седят тук, не си позволяваха да пречат на парламентарния контрол, който в доста голяма степен се изразяваше в, ще го нарека, диалог между ДПС и Бойко Рашков и въпреки това председателите от „Продължаваме Промяната“ не си позволяваха да преместват, премахват парламентарния контрол. Даже сме имали случаи на парламентарен контрол до късно вечерта, си спомням, само и единствено с целта тези въпроси, които са важни за нашите избиратели, да бъдат гледани. Затова ми е изключително странно каква работа ще свършим във вторник с парламентарния контрол, когато имаме 35 въпроса – аз също имам към министър Иван Шишков. Затова като председател ще Ви помоля просто, наистина ми е градивно предложението, погледнете малко по-сериозно на парламентарния контрол, защото тези въпроси само се насъбират, а, знам какво би се получило, ако имаме служебен министър – извинявам се, че пак ще го спомена, отново Бойко Рашков! Казвам го само иронично и с най-голямо уважение към него. Благодаря Ви. (Оживление, смях в

Заповядайте, господин Стоев. Вие тогава ни убедихте, че във вторник ще проведем отложения парламентарен контрол от петък – точно такава процедура, каквато направихте днес. Много се надявам този път да си спазите думата и наистина да имаме парламентарен контрол, въпреки че аз смятам, че не трябваше да се отлага, но след като е отложен и сме гласували да има извънредно заседание, много се надявам дневният ред да бъде такъв, какъвто го гласувахме, а не под

залата. Господин Митев поиска – ето, господин Митев може да потвърди, поиска процедура. Госпожа Атанасова поиска процедура и господин Митев отстъпи на госпожа Атанасова процедурата. Това беше.

когато обявих „Закривам разискванията“, тогава вдигнахте ръката. Моля Ви, не злоупотребявайте! Не злоупотребявайте, господин Ананиев! Моля Ви! И двамата много внимателно наблюдавахме това нещо. Подлагам на първо гласуване

да имаме нови самолети и нашата отбранителна способност да е в най-добрите си възможности, а защото по време на дебата всеки трябва да влиза в дебата с отворено съзнание. Каня колегите от ГЕРБ и от другите парламентарни групи в бъдеще да го правят, а въпреки че аз съм за това да актуализираме нашите военни способности, в дебата част от колегите от БСП успяха да ме убедят, че всъщност някои от клаузите в този договор могат да бъдат и по добри. Така че затова взимам отношение, затова гласувах „въздържал се“ и се надявам на следващите теми, които предстоят, Вие всички да бъдете с отворено съзнание и да покажете диалогичност в Народното събрание, и когато има добри предложения или добри аргументи, Вие да се вслушвате в тях. Всъщност ние трябва да приемем, че тук сме се събрали представители на различни части от българското общество и че колкото и да ни харесва или да не ни харесва, ние сме тук, ще бъдем тук под една форма или друга и трябва да намерим начин да работим заедно. Единствената възможност това да го направим е, ако се вслушваме един в друг, така че ще използвам тази процедура да поканя и господин Председателстващият да не повтаряте практиката от вчера, да давате възможност на всеки да изкаже мнението си, да изкаже позицията си, то е ясно, че в края на деня хартиената коалиция си има мнозинство и Вие ще си приемете хартиената бюлетина, а въпросът е да се чуе мнението на всички в тази зала. Благодаря. Благодаря, господин Митев. Дадох Ви тази възможност, въпреки че „въздържал се“ не е вот, обратен на формираното мнозинство. Господин Гаджев, за процедура процедура или за обяснение? Заповядайте за обяснение на обратен вот.

дали господин Петров се е изказал, за да има възможността да вземе тази процедура?! Не се е изказал, направил е реплика и затова ще обясни своя обратен вот. Благодаря Ви, господин Председател. Предполагам, че не е тайна за никой, че гласувах против днешния договор. Разбира се, началото на тази порочна сделка, обяснена и от другите народни представители от ВЪЗРАЖДАНЕ, е поставено преди вече няколко години и ние тук вече виждаме как берем недобрите резултати от неизгодните сделки за България – няма самолети, не се знае кога ще има. Мнозинството реши да закупи още 8, за които не се знае дали и кога въобще някога ще бъдат доставени до България, не се знае при какви условия и не се знае, ако тези условия не бъдат изпълнени, как България ще си защити правата. Като цяло е сделка като всички останали, сключвани с тъй наречените външни инвеститори през последните 30 години на прехода. Тази поредна сделка, която е обективирана в този законопроект, е едно също такова решение, но едно нещо ми е чудно. Макар и няколко пъти тук да канихме министъра на отбраната да изрази своето становище, за съжаление, преди гласуването не чухме такова нещо, но много ми се искаше да чуем как смята той – следва ли да бъде приет този законопроект, следва ли да бъде ратифициран съответно този договор? Това мълчание от Министерството на отбраната ми прилича на едно друго мълчание на едно друго Министерство на отбраната, което аз запомних за четири години редовно управление само с едни закупени две гумени лодки, които ги освещаваха във Варна. Това ли е мощта на Българската армия?! Същото подобно оглушително мълчание имаше и тогава – в началото на 2021 г. ги освещаваха тези две гумени лодки, купени от Министерството на отбраната. В момента даже няма и гумени самолети, няма нищо. Виждам една деградация по отношение на нашите отбранителни сили и именно затова гласувах против заедно с цялата парламентарна група на ВЪЗРАЖДАНЕ. Силно се надявам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

Понеже по дебатите имаше няколко различни въпроса за и против самата ратификация, по същество по самата ратификация и членовете, които са ни предложени от Министерския съвет – впрочем внесени от министъра на отбраната, затова на основание чл. 77, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам току-що приетият Законопроект за ратифициране да бъде разгледан и на второ четене в днешното заседание. Благодаря, господин Гаджев. Обратно предложение? Господин Митев.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

Експертизата през 2017-а и 2019 г. не беше чута, експертизата имаше друго мнение. През 2019 г. се сключи договор с едно политическо решение. Това политическо решение вече е факт, след това политическо решение експертизата няма място. Защо? Обясних го предния път, когато казах защо трябва да има Проект за инвестиционен разход за придобиване на нови осем самолета. Ако останем само с първия договор, ще имаме осем чудесни самолета с невероятни възможности, които, между другото, господин Дренчев, изпълняват и задачи като щурмова авиация и като изтребителна авиация. Те са многоцелеви, но няма да имат контейнери, ако няма втори договор. Няма да имат контейнери за целеуказване, няма да имат въоръжение въздух – земя, няма да имат високоточно оръжие. Няма достатъчно боекомплект за първите осем, които са закупени вече които са платени, няма да има боекомплект, така че да може да изпълняват самолетите заложените им задачи и затова е необходимо да има втори договор. Във втория договор всички дефицити, които не са включени в първия договор, тоест са пропуснати, са добавени във втория договор. Затова и цената на втория договор е като цената на първия договор, защото има допълнително вкарани: въоръжение въздух – въздух, въздух – земя, допълнително двигатели, допълнително контейнери за целеуказване всичко това е добавено във втория договор. Още веднъж, ако това го няма и не го придобием, тези осем самолета няма да имат даже достатъчно въоръжение, тоест да бъдат въоръжени с боекомплект въздух – въздух, а за друго не говоря. Така че е необходимо да има такъв договор, за да може да закупим въоръжението за първите осем. Първите осем самолета са крайно недостатъчни за изпълнение даже на задачата по Air Policing, камо ли по отношение за охрана на въздушното пространство. При приемането на Проекта за инвестиционен разход казах, че нормата за поддържането на авиационната техника в силните икономики е 70%. При 70% от осем самолета ще имаме шест изправни – два на дежурни машини и остават четири самолета, за да се води подготовка на 14 авиатори, които по първия договор трябва да бъдат подготвени. Няма как Няма как с четири самолета да направим по 180 часа на авиатор, за да бъдат подготвени до нивото да изпълняват задачата само по Air Policing и затова е необходимо да има втори договор. А какво мисли експертизата, какво е личното мнение, вече е късно да го коментираме. Беше коментирано, че има клаузи по договора, които са неясни. Да, така е, сключваме договори по FMS и клаузите за договори по FMS са ясно изписани на интернет страницата на Агенцията на Департамента по отбрана на САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Те са ясно дефинирани и не могат да бъдат променени, ако ние искаме да сключим договор по FMS, а самолети F-16 се предлагат единствено и само по FMS, тоест условията са ясни. Ние сме го пожелали, никой не е искал от нас да сключим такъв договор, ако ние не сме го желали желание от българската страна, желание обаче, държа да повторя, от българските политици, и това е факт. По отношение на това, че Министерството на отбраната няма капацитет да управлява договора, аз съм учуден. В крайна сметка от Вашата парламентарна група от една страна, че няма капацитет, а от друга страна, че имаме капацитет, че сме експертиза. Определено това, което мога да кажа, е, че Министерството на отбраната има достатъчно капацитет да управлява договора, и не само този. Управляват се сигурно над 100 договора в момента.

всичко вече е доставено. Ние чрез втория договор ще доставим това, което не е поръчано в първия договор. Защо?! Надявам се, че няма да питате мен. Не е вярно и това, че в договора няма параметри. В договора има ясни параметри – има срокове на доставка, има цени, има количества, даже я има приложена и схемата за плащане за всяко едно тримесечие през десетте години на разсрочено плащане. Това всичко е залегнало в договора. В заключение това, което бих желал да кажа, е, че ако няма втори договор, оставам настрана личните предпочитания, личните емоции или каквото и да е друго, просто ще скъсаме 110-годишна история от нашата история – сто и десет години ние имаме авиация. От 1952 г. носим бойното дежурство без прекъсване. На път сме да го направим,